Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2008. godinu Podnositelj Financijska agencija Predlagatelj akta je FINA. Temeljem članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji članku 13. statuta

Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Ja ću biti, nastojat ću biti što kraći, iako bi ovo izvješće za prošlu godinu zahtijevao širu elaboraciju. Ipak mi dozvolite da prije nego bih se fokusirao na samo izvješće i rezultate poslovanja za 2008. godinu, da vas sa nekoliko informacija vratim malo u bližu povijest a to je 2002. godine, kada je Financijska agencija ustrojena temeljem Zakona o financijskoj agenciji kao pravni slijednik Zavoda za platni promet. Nastanak Agencije je vezan uz transformaciju poslovnog sustava Zavoda za platni promet što je značilo preobrazbu iz monopolističke u tržišno orijentiranu agenciju. Dakle, FINA je u 2002. godini kada je na snagu stupila reforma platnog prometa u Republici Hrvatskoj nalazi se na tržištu. Uloga i pozicija na tržištu, ulogu i poziciju na tržištu FINA je osigurala kao treća „strana“ u poslovima platnog prometa koristeći mogućnost koja joj je ostavljena za takvo pozicioniranje. Također od 2002. godine dao bih vam nekoliko pokazatelja poslovanja, odnosno trendova koji su bili i jesu jedan od bitnih razloga što je FINA u 2008. godini po drugu godinu za redom ostvarila negativni financijski rezultat. Pa je tako u razdoblju od 2008., 2003. do 2008. godine su poslovni prihodi padali su po prosječnoj stopi od 2,7% kroz godinu. Nadalje, udio troškova osoblja u poslovnim prihodima je rastao u ovom razdoblju prosječno po stoji od 4,5% godišnje te je s 41,7% 2003. godini dostigao iznos od 52,1%. Neki dan smo, jučer su bili u HR-u da bez FINE javna poduzeća imaju negdje oko 26% troškova osoblja u ukupnoj strukturi troškova a mi imamo 52,1. U godinama pozitivnog poslovanja a to je bilo razdoblje 2003., 2006. godine rezultat iz poslovne aktivnosti je padao po prosječnoj stopi od 54,5% godišnje, dakle, odnosi se dobit iz financijske imovine. A kada se uključi dobit financijske imovine, taj pad ukupnog godišnjeg poslovnog prihoda u prosječno po godini iznosi 59,3%. Ono što je također zanimljivo da kroz taj period od 2002. do 2008. godine ukupnoj dugotrajnoj imovini čija je vrijednost padala po stopi od 1,1% godišnje jedino je rastao udjel nematerijalne imovine čija vrijednost je rasla po prosječnoj stopi od 21,2% 21,2% godišnje. Međutim, interesantna je struktura te nematerijalne imovine, koja predstavlja udjel tuđeg, dakle kupljenog intelektualnog vlasništva, dok je vrijednost imovine koja bi koja bi trebala biti rezultat vlasničkih istraživačkih i razvojnih aktivnosti padala po stopi od 30%. Mišljenje moje osobno ali i uprave zbog čega je došlo do takvih trendova, što je uzrok ovakvim pokazateljima poslovanja Financijske agencije. Mi smo ih podijelili u dvije grupe vanjske i unutarnje. Neću elaborirati posebno svaki od tih naših detektiranih usluga nego ću samo taksativno ih nabrojiti. Kao vanjski razlozi ovakvih pokazatelja financijskog poslovanja prvo je gubitak kao što je rečeno monopola u poslovima platnog prometa, drugo orijentacija banaka na prihode od usluga, drugim riječima da to malo pojasnim. Bankarski sustav Hrvatske kao i bankarski sustavi ostalih zemalja sve više su pribjegavali i orijentirali se na povećanje nekamatnih prihoda odnosno prihoda od usluga i naknada onih koje su predstavljale najznačajniji tržišni segment na kojem je FINA nastupila. treći vanjski uzrok po nama bi bio značajan utjecaj tehnološkog napretka u razvoju zamjenskih proizvoda ili usluga Financijske agencije. Znači tehnološki napredak u Internetskim i u drugim informatičkim rješenjima čini značajan dio tradicionalnih FINA-inih usluga nepotrebnih i preskupih dovodeći u pitanje ekonomsku održivost poslovne poslovne mreže temeljene na tim uslugama. Prvenstveno, tu mislim na Internet bankarstvo i ostale usluge gdje tehnologija je odradila svoje i na žalost na tradicionalan način obavljanja tih usluga FINA-i FINA ne može biti konkurentna zbog cijene tih usluga. Unutarnji, po nama unutarnji razlozi koji su doveli do toga, također taksativno je pogrešno strateško usmjeravanje prema ključnim klijentima a posebno tu mislim na banke. Dogodilo se u jednome periodu 2003. i 2005. kada su banke na žalost prema zatečenome stanju počele biti smatrane ne samo glavnim strateškim partnerom Financijske agencije, nego kao konkurencija i koja je na žalost dovelo do toga da su prihodi od strane banaka dosta u najvećem postotku padali tijekom ovih nekoliko godina. Nadalje, sljedeći unutarnji uzrok po nama jesu dosta visoka ulaganja bez nekad dodatnog tržišnog opravdanja i s upitnim efektima. Nadalje, zanemarivanje osnovne djelatnosti i razvoja proizvoda sa visokim udjelom dodane vrijednosti od strane same FINA-e koje su omogućile tranziciju financijske agencije i njezino pozicioniranje na tržištu kao out sourcing dakle kompanije koja pruža usluge u poslovima platnog prometa, obrade gotovog novca i poslovima za državu. Nadalje, definitivno je činjenica da i zatečena i postojeća još uvijek troma neefikasna organizacija unutar same Financijske agencije koja ne omogućava da FINA bude malo agresivnija i na tržištu i da FINA više izbacuje proizvode i usluge sa većom dodanom vrijednošću ali od samih djelatnika Financijske agencije. Nadalje, ne bježimo od toga da i nedostatak strateškog pristupa upravljanju imovinom također je jedan od razloga jer nije bilo do sada strateškog pristupa u prihodovanju imovine. FINA kao što vam je jako dobro poznato raspolaže imovinom vrijednom cirka 1 milijardu kuna, prvenstveno se to misli na građevinske objekte, koji na žalost zbog gubitka nekih poslova više nisu u funkciji, ali stvari se mijenjaju to ću kasnije reći u tom segmentu. Na žalost, utjecaj na takve rezultate imao je i … stručnjaka zbog neprikladnog sustava plaća i nagrađivanja. Nas dan danas još uvijek veže ugovor sa socijalnim partnerom iz 2002. godine gdje su ne samo materijalna prava nego i ostala prava zaposlenika takva da dosta financijsko opterećuju financijsku agenciju i u tom dijelu pokrenute su određene aktivnosti u eliminaciji i tog dijela opterećenja. Sad bi se fokusirao na samo poslovanje Financijske agencije za prošlu godinu. Kao što imate i u izvješću Financijske agencije, dakle već drugu godinu za redom bilježi negativni financijski rezultat poslovanja. 2007. godine je to bilo 22 milijuna 616 tisuća kuna, dok je prošle godine

Veliki dio razloga spomenuo sam kroz trendove koji su se događali zadnjih nekoliko godina, međutim najbitniji razlog koji se dogodio je odnosno odluka Hrvatske poštanske banke da preuzme obradu svih platnih naloga iz Hrvatskih pošta, a prihod koji je trebao biti ostvaren po toj osnovi praktički je identičan ostvarenom gubitku u prošloj godini, a iznosio bi 33,4 milijuna kuna. A gubitak je ostvaren kao što sam rekao 34 milijuna i 413 tisuća kuna. Prihodi, možda komentar od samih prihoda. Ponekad još uvijek mislim percepcija je u javnosti da Financijska agencija, s obzirom na vlasničku struktru jer je u 100%-nom vlasništvu države, na jaslima države, odnosno da od državnog proračuna dobiva najveći dio prihoda. Međutim, stvari nisu takve. Svega 22,4% su prihodi od strane države i to se registrira i u sektoru od servisa za državu, a ostalo se radi sve u komercijalnim poslovima. I bez obzira na najveće gubitci koji su ostvareni u 2 segmenta, a to je platni promet i poslovanje sa gotovinom. Još uvijek Financijska agencija od ta 2 sektora ostvaruje najveći prihod i to 60,8%. O ostalim prihodima ne bi. Vidite i sami jedino došlo je do povećanja u segmentno platnog prometa u poslovanju u gotovinsko-platnom prometu, dakle gdje se radi u poslovanju sa stanovništvom. Dakle, to govori i u daljnje povjerenje koje stanovništvo ima u instituciju, a to je Financijska agencija. Možda nekoliko riječi treba više reći o strukturi rashoda. Spomenuo sam koliki je trošak osoblja u ukupnim rashodima Financijske agencije, dakle to je 49,1%, odnosno ukupnim rashodima kad se pribroje kad se pribroje i izvanredni rashodi i negativni prinosi iz financijske imovine koji nosi kao što sam prije rekao 52,1%. Za razliku od ostalih javnih poduzeća koje imaju status kao što ima "FINA" gdje je taj postotak puno manji i iznosi, i iznosi, prema podacima koje smo čitali, 26,7% u ukupnoj strukturi rashoda. To nije razlog velike plaće. Financijska agencija zadnjih 10 godina nije mijenjala, odnosno nije povećavala plaće svojih zaposlenika nego prvenstveni razlog je u prevelikom broju zaposlenika, a jedna od mjera koje ću kasnije spomenuti je i zbrinjavanje utvrđenog tehnološkog viška bez kojega Financijska agencija, bez čije organizacije nažalost za 2, 3 godine, procjene su takve, da bi akumulirala gubitak koji bi bio preko 300 milijuna kuna, onda je upitno i sam opstanak kompletne Financijske agencije. Što smo prošle godine poduzeli, a nije vidljivo u samom izvješću kao nova uprava koja je dobila mandat sa 01. ožujkom prošle godine, nakon snimka stanja prišlo se izradi nekoliko projekata koji bi trebali dovesti i do restrukturiranja, a samim tim i do konsolidacije stanja u Financijskoj agenciji i samim time dugoročno pozicioniranje "FINE" kao respektabilnog čimbenika u financijskoj industriji da skraćeno kažem. I samo taksativno da velim koji su projekti pokrenuti. Neki od njih su završeni, a onaj krucijalni, glavni projekt, a to je Program zbrinjavanja tehnološkog viška djelatnika je u završnoj fazi i taj program se radi sa povjerenjem na transparentan način zajedno sa socijalnim partnerom. Naravno još treba neke stvari odraditi, ali možda neću biti preoptimističan, ali mislim da do kraja godine bi taj program zbrinjavanja uz suglasnost našeg socijalnog partnera trebao biti isporučen prema Zavodu za zapošljavanje i onda bi se krenulo u zbrinjavanje. Što ne znači da utvrđeni, kad će biti, trenutno nije, ali kad će biti stvarno utvrđeni broj prekomjernih zaposlenika, da to ne znači na ulicu nego znači rješavanje. To su sve moguće mjere od stimulativnih otpremnina, prekvalifikacije, program je u završnoj fazi, program prekvalifikacije jer naziru se i novi poslovi koje bi djelatnici Financijske agencije mogli obavljati. Ne bih vas opterećivao sa tehničkim podacima kao što je broj zaposlenih, jedino mogu reći da zatečeno stanje je bilo 5 tisuća i 12 ljudi, zaposlenika zaposlenika 2008., a sa današnjim danom je to 4 tisuće 412 djelatnika. I ono što je bitno jer aktualna tema je nelikvidnost, moram reći da Financijska agencija bez obzira na ove iskazane financijske rezultate poslovanja na dan 31.08. nije imala dospjelih neizmirenih obveza i izvršavala ih je u roku bez obzira na to što se zbog pogoršanih općih gospodarskih uvjeta povećao rok naplate. A rok naplate se povećao sa 31.12.2007. sa 137 dana na 149 dana, dakle 12 dana prekomjerno produžio se rok naplate našeg potraživanja. S time da "FINA" u roku prema svojim politikama o financijskim politikama izvršava svoje obveze i prosjek izvršavanja obveza je 72 dana i inače gro ugovora naših je zaključen da "FINA" svoje obveze podmiruje u roku od 90 dana. Dakle, "FINA" ničim nije doprinijela općoj nelikvidnosti u društvu. I zaključak, kratki zaključak, odnosno viđenje uprave kako konsolidirati do kraja fino, odnosno restrukturirati. Na unutarnjem planu jasno su vidljiva tri neodgodiva zadataka. A to je zbrinjavanja viška zaposlenika, transformacija poslovanja prema stvaranju novih proizvoda koji će generirati prihod na efikasan i troškovno učinkovit način, te dovođenje postojećih poslova koji generiraju gubitak u zonu konstitabilnog poslovanja. I to zaslužuje isto elaboraciju, međutim ne bih vas opterećivao. Dakle, nabrojao sam projekte koji jesu u tijeku, koji bi trebali i uvjereni smo rezultirati da bi financijska agencija u 2010. godini, nažalost u ovoj godini se neće to dogoditi, trebala pozitivno poslovati. I ako ću još imati mandat do toga do toga datuma, ja ću sa velikim zadovoljstvom prezentirati poslovanje za 2009. godinu, a to će biti pozitivno iskazani financijski rezultat. Zahvaljujem. Hvala. Odbor za financije i državni proračun. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. U raspravi u ime kluba po nekakvom našem uobičajenom rasporedu trebao sam biti treći. Pozvali ste me prvoga. Ne znam, vjerojatno postoji neki razlog. Ali bez obzira na to čitajući ovo izvješće o poslovanju FINA-e za 2008. godinu, slušajući ovo obrazloženje predsjednika uprave, stavarno je teško, izuzetno teško donijeti stav, donijeti sud kako glasati o toj točci. Samo izvješće je korektno napisano, uobičajeno po normama, uobičajenim normama. Ono što piše u tom izvješću definitivno nije nešto što bi nas moglo zadovoljiti i ne vidim tu razloga zašto ne prihvatiti ovo izvješće. Međutim, kada se uđe malo dublje, kada, a hvala Bogu sjećamo se, pamćenje nas služi da je FINA sljednica jedne izuzetno uspješne financijske agencije, bez obzira bez obzira što je ona bila prisiljena, kao što veli predsjednik uprave FINA-e se transformirati s onog bivšeg SDK-a ili "Komunističke" agencije u tržišnu agenciju. Ali činjenica je da bivši SDK bila je jedna vrhunska agencija, bila je hrvatski brend kao što je to kolegica Jelaš neki dan rekla, bila hrvatski brend i po pitanju brzine plaćanja po pitanju efikasnosti platnog prometa, a posebno i to naglašavam posebno, kontrolinga. I kada se usporedi funkcioniranje bivšeg SDK-a nije bitno što je bitno što je "Komunistička agencija". Ali ta agencija je imala brzi platni promet, efikasan, jeftin i ponavljam imala je kontroling. Slijedom svega što se dogodilo u vremenu od kada se ta agencija transformira iz komunističke u tržišnu, svega što se dogodilo, vidljivo je koliko fali ta funkcija kontrolinga. I tu se postavlja vrlo opravdano pitanje. Da li se to slučajno dogodilo? Da li se slučajno dogodilo da ova agencija danas, zbraja rezultate koje zbraja? Ona se još uvijek predstavlja kao vodeća hrvatska tvrtka na području financijskog poslovanja. Temeljem duge poslovne tradicije, definitivno ima razloga. Međutim, da li ima elemente i prema ovom izvješću o kojem raspravljamo danas, da li ima elemente temeljem onoga što smo čuli od predsjednika uprave, čije izlaganje se 90% na godine prije 2008., nešto malo 2008., a najmanje o budućnosti. Da li to daje pravo da tu agenciju i dalje zovemo kao vodeća hrvatska tvrtaka na području financijskog poslovanja? Činjenica je da se svih ovih godina lutalo oko poslovne strategije, činjenica je da se izgubio monopol u platnom prometu. Da li slučajno isto je pitanje, da li slučajno? Činjenica je da se agencija nije moga preustrojiti u ono što se mogla, činjenica da a i čuli smo u uvodu, da agencija bilježi kontinuirani pad svih pokazatelja poslovanja. I sada se postavlja ono ključno pitanje. Tko je odgovoran? Uprava? Ne. Nadzorni odbor? Da. Tko predstavlja nadzorni odbor? Vlasnik. Tko je vlasnik? Država. I tu je ključni glavni problem, kroz sve ove godine. Vlasnik je ovu agenciju iz jedne vrlo uspješne agencije sa velikim potencijalom, sa odličnim hardverom, vrhunskim softverom, danas doveo u situaciju da imamo hardver, objekti, nekretnine. I tu sada opet jedno pitanje. Da li slučajno se ova priča nastavlja o smanjivanju poslovene aktivnosti FINA-e? da li je to slučajno, temeljem potencijala kojega ta agencija ima u nekretninama? A u softverskom dijelu, luta se, plaćaju se konzultantske kuće. Konzultantske kuće pišu strategije. Koja je od tih strategija uključena u poslovanje FINA-e? Ne znamo. Ali u svakom slučaju ona koja je uključena je neefikasna jer FINA posluje gubitkom i što je najgore u ovom trenutku prijeti preko tisuću otkaza. Ona da bi se sačuvala, što je potpuno normalno i opravdano čisto s gospodarskog stanovišta, prijeti otkazima. Smatram i mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da bi bilo odgovorno, prije svega odgovorno prema hrvatskim građanima jer hrvatski građani su vlasnici FINA-e da ovdje danas o poslovanju FINA-e govori predsjednik nadzornog odbora jer predsjednik nadzornog odbora i nadzorni odbor je taj koji se mora brinuti o .../Govornik se ne razumije./... društvu ili kontrolirati upravu da li kvalitetno, dobro vodi u javnom interesu ovu javnu instituciju. Međutim, njega nema. Ali i dalje ostaje pitanje tko je odgovoran. Predsjednik uprave je spomenuo i vanjske i unutarnje razloge. Među vanjskima je rekao pogrešno strateško pozicioniranje. Tko je odgovoran za pogrešno strateško pozicioniranje? Uprava i nadzorni odbor. Pogrešno investiranje, uprava ali nadzorni odbor kontrolira upravu. Zanemarivanje osnovnih djelatnosti, uprava ali kontrolira nadzorni odbor. Neefikasna organizacija FINA-e, organizira ju uprava kontrolira nadzorni odbor. Upravljanje imovinom. Prema tome, kolegice i kolege mislim da nam je svima jasno ako želimo da nam bude jasno, prije svega ako smo spremni a slijedom svih ovih negativnih događanja u posljednje vrijeme mislim da moramo progovoriti o nadzornim odborima jer u ovom slučaju, u slučaju FINA-e po mišljenju nas u klubu Hrvatske narodne stranke maksimalno smo se uključili jer pored značaja financijske agencije, pored neizvjesne sudbine preko tisuću ljudi koji će dobiti otkaz zbog nečinjenja jer da se činilo FINA ne bi bila u ovoj situaciji. Smatramo da moramo i progovoriti o nadzornom odboru i smatramo da nadzorni odbor financijske agencije mora objasniti građanima Hrvatske a definitivno mi ovdje u Hrvatskom saboru smo predstavnici građana Hrvatske kako i na koji način se upravljalo sa nečim što smo imali, nažalost nemamo ali zato imaju drugi. U svakom U svakom slučaju mi u klubu Hrvatske narodne stranke tražimo od nadzornog odbora, tražimo od FINA-e da u vremenu pred nama, da postavi održivu strategiju očuvanja i eventualnog razvoja FINA-e zbog općeg interesa i zbog onih koji su zaposleni u ovoj financijskoj agenciji. Ponavljam na kraju, teško mi je reći u ime kluba Hrvatske narodne stranke kako glasovati o ovom izvješću jer izvješće je korektno napisano ali onaj zločin koji je napravljen nad tom agencijom stvarno teško je podržati i gotovo nemoguće i bilo bi licemjerno ga podržati i prema tome ovisno o raspravi da li i odlučit ćemo se kako i na koji način glasati. Ali u svakom slučaju osuđujemo odgovornost vlasnika, odgovornost nadzornog odbora o pozicioniranju FINA-e i načinu i sustavu gospodarenja FINA-om, jedne vrhunske agencije koja je dovedena praktički u bezizlazni položaj sa preko 4 tisuće zaposlenih. Hvala Hvala. Dva ispravka. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Rekli ste kolega Koračeviću u jednom trenutku, kasnije ste to relativizirali kao da uprava ne bi imala svoj dio odgovornosti. Uprava naravno snosi frontalni glavni dio odgovornosti i jasno je kao dan da njima i po Zakonu o trgovačkim društvima.

gospodina Šimunovića. Vrlo dobro se zna tko ga je doveo i kako je došao. A kad već govorimo o nadzornom odboru pa što govorimo ezopovskim jezikom, zna se tko vedri i oblači, gospodin Ivan Šuker predsjednik Nadzornog odbora FINA-e. izvješće nije korektno jer skriva ključnu stvar a to je klanovsku bitku dvaju klanova u FINA-i zbog koje FINA već godinu dana stupa u mjestu i propada. Hvala lijepa. Zastupnik Koračević je rekao da ovdje treba biti predsjednik nadzornog odbora, da ne može tu biti predsjednik uprave. Zaista to nije točno. Predsjednik uprave ovdje sve može reći što vas zanima. Ali kada se već govori o tome tko je kriv, da li uprava, nadzorni odbor onda gospodine Koračević vi ste rekli da je bivši SDK vrhunski brend. Vrhunski platni promet, sve, kontrola, zašto ste 2002. ukinuli onda SDK. To je vaša onda Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče uprave. Mi u klubu HSS-a ćemo se držati ipak Godišnjeg izvještaja o poslovanju FINA-e za 2008. godinu ne šireći posebno temu iako ću se nadovezati i na ovo. Što se tiče financijske agencije kao slijednice Zavoda za platni promet ona je nastavila sa pružanjem financijskih, administrativnih i informatičko-komunikacijskih usluga svojim klijentima te kontinuirano unapređuje kvalitetu usluga, proširuje paletu usluga, otvara neke nove poslovnice. Također, FINA pokazuje i svoju socijalnu dimenziju kroz mnoga sponzorstva, donacije i tome slično. U prošloj 2008. godini FINA je otvorila nove poslovnice u Rijeci, Vodicama i Zadru, u cijeloj Hrvatskoj primjenjuje vlastitu tečajnu listu, uvela je nove on line modele računovodstvenog servisa, isplaćivala dividende Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, poduzima značajne korake u poticanju hrvatskog izvoza te pružanju podrške izvoznicima, sudjeluje u izgradnji dostupnije, jednostavnije i brže gradske i županijske uprave kroz projekte i grada i županija a u svom radu iskazuje kvalitetu i inovativnost za što je FINA-i dodijeljeno ne iz certifikata a za novu uslugu FINA je nagrađena i za najbolju inovaciju u visokim tehnologijama. U FINA-i je krajem 2008. godine bilo zaposleno 4 tisuće 519 radnika. Na početku vidjeli smo godine preko 5 tisuća a najviše ih je u Regionalnom centru Zagreb 38%. Zanimljiv je podatak da najviše zaposlenih ima preko 50 godina života, znači starosna dob i to je 33% te srednju stručnu spremu čak 63% zaposlenih. Tek je 16% zaposlenih sa visokom stručnom spremom, a samo 35% zaposlenih mlađe je od 40 godina. Prema izvještaju zaposlenici FINA-e imaju mogućnost educiranja, a tijekom 2008. godine provodila se interna edukacija iz područja komunikacijskih, prezentacijskih i prodajnih vještina, te upravljanja stresom i upravljanja vremenom. Uz to provodila se i edukacija po ECDL programu. Iako je kadrovskoj politici FINA-e posvećena znatna pažnja u izvještaju nije prikazan podatak je li broj visoko obrazovanih zaposlenika u porastu, opadanju ili stagnira. Vodi li se računa o tom pitanju tim više što je FINA sklona uvođenju inovacija u svoje poslovanje, a svakako moramo priznati da su zaposlenici stariji od 50 godina iako obilnog radnog iskustva ipak izloženi velikom pritisku i stresu zbog uvođenja novina u poslovanju koje moraju savladati. A vidljivo je iz izvješća da od 4519 zaposlenih samo je njih 659 upućeno na seminare, stručna usavršavanja i obrazovanja izvan FINA-e. Ovi podaci navode na zaključak da vrlo malen broj zaposlenih sudjeluje u kreiranju poslovne politike FINA-e, odnosno da je vrlo malen broj zaposlenih stručno osposobljeno za obavljanje složenih poslovnih procesa. Na to ukazuje i podatak da je u 2008. godini obavljeno 9 redovnih i 2 izvanredne revizije pri čemu je predloženo čak 56 preporuka koje su sve i prihvaćene, a neke su još u statusu provođenja. Na žalost, nisu navedeni nalazi revizije kao niti sadržaj preporuka, ali za zaključiti je da postoje izvjesni problemi u poslovanju ili funkcioniranju FINA-e koji zaslužuju značajniju pažnju i nas kao Hrvatskog sabora. Konačno i sami predsjednik uprave je u uvodnoj riječi naglasio postojanje poteškoća s kojima su se u FINA-i suočili tijekom prošle godine, a naglašeni su i teški uvjeti poslovanja, no nije objašnjeno o čemu se radi iako smo jedan dio sada čuli iz ovog usmenog obrazloženja predsjednika uprave. Iz svega toga za zaključiti je da se Financijska agencija ipak sa izvjesnim uspjehom nosi sa svim izazovima sa kojima se susreće u svom poslovanju. Nadamo se da u FINA-i neće biti viška radnika i otpuštanja istih, da će se provesti zbrinjavanje i to na najbolji mogući način. I na kraju, jedna usporedba koju smo čuli ovdje za govornicom ovdje za govornicom u ime kluba, jednog od klubova. Teško je uspoređivati vrijeme u kojem je radio SDK kao monopolista i danas ovo vrijeme u kojem mora poslovati FINA. Našli bismo bezbroj drugih poduzeća koja su u bivšoj državi funkcionirale na jedan način. Danas je to potpuno, potpuno drugačije. Uz puno sreće i uspjeha klub HSS-a će podržati ovo Izvješće FINA-e za 2008. godinu. Hvala lijepa. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Pa ja moram ispraviti uvaženog kolegu i prijatelja iz HSS-a. Naime, kao i ovaj podatak kojeg je gospođa ubacila sa 2002. tisuću puta ponovljena laž postaje istina. Na žalost njihovu nije tako. Austrija i Njemačka su zaviđale bivšoj Jugoslaviji, a posebno Hrvatskoj, a i od devedesete do devedeset i treće dok nije ukinut SDK zaviđali su svi vanjski partneri da imamo instituciju preko koje se vodi platni promet da se brže okreću novčana sredstva. Danas banke, jer nema monopolizma, banke po tri, četiri dana zadržavaju sredstva gospodarstvenika kojih ima i među vašim redovima, a da zapravo je projekt gašenja ZAP-a projekt smišljene politike prebacivanje zarade i dobiti bankarskim institucijama.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, predsjedniče uprave, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmatrao je Godišnji izvještaj FINA-e za 2008. godinu te predlaže da se on prihvati. Poslovanje FINA-e kao državne financijske agencije mora se promatrati u okviru specifičnosti njenog nastanka, preoblikovanja, restrukturiranja, zadaće i ciljeva koji se pred nju postavljaju. Sa tog polazišta ne smijemo ocjenu uspješnosti njezinog poslovanja analizirati samo sa stajališta ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovanja. Moramo biti svjesni da FINA nije klasična financijska institucija tipa poslovnih banaka kojoj je osnovni motiv poslovanja profit, odnosno ostvarenje što veće dobiti za vlasnika. Ona putem svoje vrlo razgranate mreže poslovnica i ispostava zadovoljava svakodnevne potrebe svojih klijenata i u najudaljenijim mjestima diljem Hrvatske koja nisu atraktivna, a time niti zanimljiva drugim financijskim institucijama. Cjelokupno stanovništvo nije niti educirano niti opremljeno za suvremene oblike plaćanja internet bankarstvo pa im FINA ostaje jedina mogućnost za obavljanje financijskih transakcija, mirovinskih, mjenjačkih. Ima u svom sastavu preko 140 mjenjačnica stranog novca i drugih financijskih informacija i usluga. Mislim da u suštini tu i leži vrijednost FINA-e da male stvari, male usluge tim ljudima puno znače, a država kao vlasnik FINA-e mora voditi računa i o tim malim ljudima pod navodnicima koji ne donose profit ali trebaju usluge. S druge strane u smislu poboljšanja uspješnosti poslovanja FINA je u 2008. godini započela reorganizaciju i konsolidaciju koja je u ovoj godini nastavljena daljnjim restrukturiranjem i prilagodbama vrlo zahtjevnom financijskom tržištu. U pravcu zadržavanja postojećeg osvajanja novog tržišta napravljeno je nekoliko novih projekata i informatičkih rješenja i povećanja vrste informatičkih usluga. Ponuđeni su novi računovodstveni servisi, izdavanje boniteta, vođenje raznih registara, a uspješno su završeni projekti vezani uz javnu ponudu dionica, isplati dividendi Fonda hrvatskih branitelja Domovinskog rata i njihovih obitelji. U 2008. godini nastavljena je strateška suradnja sa Vladom Republike Hrvatske na provođenju nacionalnih projekata i započeti novi projekti suradnje namijenjeni lokalnim zajednicama. To se proje sveg odnosi na projekte "Informatizacija grad" koji bi trebao izgraditi efikasniju i dostupniju gradsku upravu. Ovaj projekt je već potpisan sa 12 gradova i sa jednom županijom. FINA je organizacija s dugogodišnjom tradicijom i njeni zaposlenici po broju i kvalifikacijskoj strukturi odgovaraju potrebama ustroja obavljanja poslova kojima se bavi na jedan tradicionalniji način. Tehnološki napredak i pad obujma posla dovodi do konstantnog smanjenja broja radnika, tako da je u 2008. godini broj radnika smanjen za 216 zaposlenika. Pad broja zaposlenih prisutan je konstantno od 2004. godine. Svi radnici kojima je prestao radni odnos su na odgovarajući način zbrinuti pri čemu se itekako vodilo računa o socijalnom položaju radnika. Za svoj rad i zalaganje u unapređivanju sustava, upravljanje kvalitetom i razvijanja inovacija FINA je dobila nagradu za e-račun "Zlatno Teslino jaje" i nekoliko certifikata kao priznanje za unapređenje i kvalitetu rada. Uvažavajući navedene činjenice, kao i tranzicijsku strategiju FINA 2009.-2012. čija je izrada završena i kojom je razrađena strategija razvoja u pravcu pozitivnog tržišnog poslovanja, mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da ovo izvješće

Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Moram reći da i klub SDP-a je u dvojbi što učiniti oko izvješća. Izvješće ukazuje da u FINA-i nemamo strategije, da u FINA-i nemamo odlučnih koraka, da u FINA-i probleme odlažemo, da u FINA-i jednostavno stvaramo gubitke, ugrožavamo zaposlene. I to u izvješću vrlo jasno i nedvosmisleno piše. Izgleda da je malo ljudi došlo iz gospodarskog sektora, 6 godina za tranziciju smatrate da je kratak period. U gospodarstvu je na tržištu godinu dana se treba prilagoditi tržištu. Godinu dana. Mi u 6 godina tranzicije FINA-e smo daleko od onoga što je bilo početkom tranzicije. I to su zabrinjavajući podaci. To je nešto što nas mora potaknuti da budemo nezadovoljni. To je nešto što mi ovdje u Saboru ne možemo prihvatiti da pojedinci odlažu rješenja. I očekuju da ćemo to riješiti u 2010., 2011., 2012. Sad ja vas pitam da li shvaćamo što poručujemo gospodarstvu. Od gospodarstva tražimo u 6 mjeseci prilagodbu krizi tržišnim odnosima, i ostavljamo ih same. A kad su u pitanju trgovačka društva za koje odgovara Vlada 6 godina je malo, trebamo još 3 godine. 9 godina, gdje ćemo biti? Gdje ćemo biti sa FINA-om. Ali sad ja prelazim na ono najvažnije. Radi čega je stvorena ovakva organizacija? Da li zato da nastavi sa platnom prometom i da konkurira bankama ili radi nečeg drugog? Pa vidite da ste pogledali sve dokumente kad se elaborat pisao o FINA-i, tada smo vrlo jasno napisali da je Financijska agencija u vlasništvu Republike Hrvatske prije svega trebala biti baza podataka, raznovrsna podataka. Koja raznovrsna baza podataka je najviše trebala služiti za potrebe hrvatske države. Najviše za potrebe hrvatske države. Jer smo ocijenili da konkurencija banaka u platnom prometu neće biti efikasna. Što znači baza Što znači baza podataka za potrebe hrvatske države? Pa to je bilo vrijeme kad smo polako sve više uvodili tzv. neovisnih regulatora, tržišnih regulatora, financijskih regulatora. I što se dogodilo u tom istom periodu u kojem mi provodimo tranziciju FINA-e? Mi stvaramo glomazne aparate i u Agenciji za tržišno natjecanje, i u HANFA-i, i u regulatorskom dijelu telekomunikacijskom, poštanskom. Prema tome, što mi radimo? S jedne strane smo opterećeni kako ćemo riješiti 4 tisuće zaposlenih. S druge strane gomilamo broj zaposlenih u masu regulatornih tijela. Umjesto da je ova agencija se organizirala da bude baza podataka za rad svih regulatornih tijela. Sad smo stvorili ogroman broj zaposlenih, ovdje ništa nije riješeno, a u upravnim tijelima masu administracije. regulatorna tijela ne trebaju administraciju, oni trebaju ono što se zove upravu koja će odlučivati na bazi podataka koje je trebala dobivati FINA. Očito da smo to promašili. Očito da pred nama i nije dilema da li ćemo racionalizirajući upravu smanjivati zaposlene u regulatornim tijelima koji su ništa drugo nego administrativni kadar, koji opet stvara svoju bazu. I najveći problem je svaka agencija je monopol za sebe. Ima svoju bazu. Bazu koju ne može drugi koristiti. Najveći ratovi su uvijek bili između porezne uprave i jer svatko drži svoju bazu, ne dozvoljava ulaz. Umjesto da se hrvatska Vlada pobrinula da stvara jedinstvene transparentne baze koje je trebala organizirati FINA, radi toga biti na tržištu, a te su podatke trebale stvarati, koristiti masu regulatornih tijela, sama državna uprava, lokalna samouprava, poslovni sustavi i poslovne banke. U 6 godina mi smo to potpuno promašili. I naravno, još se sada dogodilo da je i pošta uzela platni promet, Hrvatska poštanska banka FINA-i i jednostavno stvaraju se gubici i ne vide se rješenja. ono zbog čega smo platni promet usmjerili prema Financijskoj agenciji, a to je neovisnom tijelu koje će raditi na zajedničkim bazama Republike Hrvatske, da bude transparentan sustav, da to ne bude privatno vlasništvo porezne uprave, da to ne bude privatno vlasništvo Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Da tome ne drži kao, ja bih rekao, vojnu tajnu HANFA, itd. To se nismo pobrinuli. I naravno za to punu odgovornost nosi Vlada Republike Hrvatske, ja bih rekao financijski dio ministara ministara koji u Vladi sjede i koji su trebali se pobrinuti. Sa ovakvom organizacijom koju smo mi proveli u 6 godina polako smo se okrenuli ka tome da više ni ne vidimo koja je svrha FINA-e. Ne vidimo. Tih zajedničkih baza nema. Tko će ih sutra raditi? Kako ćemo ih objediniti? U ovom materijalu nemaju ni jedne riječi. To je razlog zašto je jednostavno klub SDP-a i zabrinut sa ovakvim izvješćem, ovakvim načinom pristupa rada, gdje jednostavno nismo dobili ono zbog čega je FINA i stvorena iz platnog prometa kao Financijska agencija iz razloga što smo platni promet prilagodili europskoj praksi. Ali istina je, pojedini ministri su u prošloj godini koristili FINA-u za pojedine čudne malverzacije. Znate nismo mi zaboravili da je FINA trebala svoje baze podataka kupiti od nekih čudnih osnivača Otoka znanja, koji je također promašaj u privatizaciji i poslu Hrvatskog fonda za privatizaciju. Afera koja je cijelu prošlu godinu bila na dnevnom redu i ovu godinu i znamo koji su ministri to zahtijevali. To su bili u biti opet promašene investicije koje je trebala financirati državna agencija sa ovim novcem, a što će biti sa 4000 ljudi to nije bitno. Zato i mi najvećim dijelom držimo odgovorne ministre u Vladi Republike Hrvatske i nadzorni odbor koji očito nije proučio ni osnovne dokumente o osnivanju ove Agencije. Prema tome, upozoravajući dokument, previše olako pristupamo tome i nemojte se iznenaditi kada sutra FINA bude zaista jedna od krupnijih problema Hrvatske vlade. Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Zaista nije istina ovo što je gospodin Linić rekao da je Zakon 2002. godine o Agenciji donesen zato da to bude baza podataka. U onom obrazloženju koje ste onda davali je bilo to da ZAP ima monopol na poslove platnog prometa, da su cijene visoke, i lijepo ste to sve usmjerili, dali ste mogućnost bankama. Sada kada ste dali mogućnost bankama, a ja sam radila u banci kada je to počelo, banke su to preuzele, i sada ima monopol banke, FINA je u ovom slučaju samo … usluga platnog prometa. Prema tome, kada donosite zakon onda trebate vidjeti posljedice tih zakona, a sada ćete vi reći da je FINA osnovana zbog toga da imamo bazu podataka. FINA ima bazu podataka, ali tu bazu podataka bi trebala ne znam što raditi ona ima, i tko god treba može dobiti podatke iz FINA-e. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, predsjedniče Uprave, kolegice i kolege. Vrlo kratko. Obzirom da dolazim iz FINA-e jednostavno moram reći par rečenica o ovome Izvješću. Naime, očito iz svih rasprava koje su do sada vođene da su ovo izuzetno teška vremena za FINA-u a ja jednostavno moram podsjetiti da unatoč činjenici da je uvijek bila u vlasništvu države, od one institucije od posebnog društvenog interesa onda kada je bila kada je bila SDK do tržišne orijentirane tvrtke kakva je danas FINA nikada nije bila na državnim jaslama, dapače uvijek je vrlo izdašno punila državnu kasu. Čak i onda kada je stavljena u jedan diskriminirani položaj, u odnosu na banke u smislu oporezivanja njezinih usluga PDV-om. Naime, sjećamo se da je dugo vremena su na usluge platnog prometa koje su se uvaljale u ZAP-u i FINA-i se plaćao PDV što su ga banke što se tiče platnog prometa bile oslobođene. Nakon što je s krajem 2007. i pošta zahvalila FINA-i na obradi dokumentacije poštanskih ureda FINA od početka 2008. praktički obavlja samo platni promet za građane dok za banke odnosno njihove klijente FINA obavlja platni promet isključivo u ulozi out sourcing partnera što podrazumijeva pravu šumu najrazličitijih tehnoloških modela postupanja da bi se do posljednjeg detalja zadovoljili svi zahtjevi banaka. eto otkazivanja pošte čiji su nalozi činili veliki dio platnog prometa FINA-e a eto kao što vidimo država, odnosno nadzorni odbor kao predstavnik države, kao vlasnika nije iznašao rješenje za FINA-u. FINA već drugu godinu za redom bilježi gubitke i to na žalost sa trendom visokog rasta. Evo podsjetit ću samo 2006. godine FINA je imala 23 milijuna kuna neto dobiti, u 2007. imala je 23 milijuna gubitka da bi u 2008. taj gubitak bio povećan na čak 34 milijuna i to je veliki problem i to je velika ugroza za FINA-inu budućnost jer svi jako dobro znamo da iskazivanja ovako velikih gubitaka prije ili kasnije dovodi do nelikvidnosti a nelikvidnost prije ili kasnije do propasti. Dva osnovna resursa koji su bili FINA-ine najveće komparativne prednosti, a to su stručni ljudi dakle riječ je o 5000 stručnih, kvalificiranih koji su odlično obavljali svoj posao, a sada je taj broj sveden na 4,5 i vrlo razgranata mreža organizacijskih jedinica. Znamo da FINA i danas ima gotovo u svakom većem mjestu svoju organizacijsku jedinicu. Dakle, zbog tog dramatičnog i drastičnog smanjenja posla, sada su ta dva FINA-ina najveća resursa njezino najveće breme jer vidimo iz ovog izvješća da 60% ukupnih troškova čine upravo troškovi plaća i troškovi amortizacije. NO, ja želim vjerovati da uvijek ima rješenja i da svako vrijeme donosi neke nove šanse. Dakle, upravo ta činjenica da FINA ima izuzetno vrijednu imovinu od oko 2 milijarde kuna, milijarde kuna, treba osmisliti jedan racionalan model kapitalizacije te imovine, a s druge strane taj drugi FINA-in resurs njezini stručni ljudi, znanje njihovo, know how FINA-in FINA-in on bi morao dobiti svoju šansu u novom Zakonu o platnom prometu koji će vjerujemo omogućiti da platni promet uz banke obavljaju i institucije za platni promet kakva je FINA. FINA je u tom smislu u velikoj prednosti i ja želim vjerovati da će FINA tu prednost znati i iskoristiti. **Šeks, Pa s obzirom da se približava trenutak glasovanja o zakonima, ja ću skratiti ali iz lokal-patriotskih razloga ne mogu preskočiti, ovu svoju raspravu. Prvo zato jer kao i na željeznici tako i u FINA-i kada voda dođe do grla onda više nije u kadrovskoj žiži interesa neke druge regije, onda se poziva zagorce u pomoć i i ja želim svojom zemljaku gospodinu Mati Regvaru da uspije u svemu onome što stoji pred njim, a nije mu lako. Naime, na FINA-i se pokazuje neke stvari, i tu se čak slažem sa kolegicom, donosimo neo-liberalne zakone „u skladu sa Europom“. Jest doneseni su zakoni i prepušteni su poslovi platnog prometa na bankama, ali mi istovremeno nismo zakonski regulirali na koji način će te banke postupati u platnom prometu. Pa se onda počelo događati to da smo u FINA-i imali najbrži protok i okret novca i u bivšem "SDK"-a, pa da je maltene u 12 sati ili u 6 sati se moglo izvršiti doznaku i sjesti novčana sredstva od jednog gospodarskog subjekta drugome, a da danas banke rješavaju svoju noćnu likvidnost zadržavanjem sredstava svojih komitenata ili ostalih sudionika platnog prometa. Ovi problemi koji su prisutni, ja sjećam nekih razgovora i određenih inicijativa koje su dolazile iz "FINE" i 2000. godine činjenicom da nekima nije odgovarao način na koji se vodila kontrola u tadašnjem "ZAP"-u. Jer oprostite porezi, doprinosi, zdravstvo, mirovinsko preko "ZAP"-a kada su išli osobni dohodci ili plaće nije se moglo dogoditi da ne platite mirovinsko jer vam plaća nije mogla proći. U banci može proći sve, a da ne platite državi ništa. Druga stvar, ja ću reći banalni primjer danas. Razgovaramo i sa revizijom. Mi imamo u gradu Zaboku negdje oko 250 pravnih subjekata koji nisu imali dana poslovanja. Uplatili su osnivački kapital, registrirali tvrtku, ali ona nije saživjela. "FINA" ima o tome vjerodostojne podatke, ali oni ne mogu poslužiti za otpis potraživanja i onda mi iz godine u godinu vučemo na tvrtku koju nemamo temeljem čega otpisati. Jer izvješće "FINE" nije službeni dokumenat, a naše sudstvo i trgovačko sudstvo to morate dočekati vjerojatno kad budemo i mi pokojni da dobijemo dopis da netko ne funkcionira, da nije saživio. Zbog čega ovakva kvalifikaciona struktura kao što su govorile kolegice i kolege "ZAP", "FINA" svi promijenjeni nazivi. Jedan dobar dio ljudi je počeo sa 20-ak danas imaju 50 godina. "FINA" više nije atraktivno zapošljavanje. Nekad se smatralo da "SDK"-a, "ZAP" dobiti posao tamo za financijskog ekonomskog stručnjaka to je bio glavni zgoditak. Danas "FINA" nema perspektivu, nema odgovora šta će biti s njom i nije interesantna mladim školovanim kadrovima koji imaju potencijala u financijskom gospodarstvu. I ono što želim reći na kraju. Ja osobno mislim da zaista "FINA" svojim potencijalom i hardwerom i softwerom može biti baza za sve ono što nas čeka u približavanju Europi i u funkcioniranju u okviru europskih propisa i pravila. Traži čvrstu strategiju i pravu strategiju Vlade, neću reći Nadzornog odbora jer je za mene predsjednik Nadzornog odbora predstavnik Vlade, znači Vlada se mora opredijeliti što želi i da onda nećemo imati takvu situaciju da smo u situaciji da s jedne strane bi podržali ljude koji su prihvatili breme realizacije vođenja ove tvrtke, s druge strane smo nezadovoljni jer nemamo odgovore što će biti. Stoga još jedanput želim i mislim da i vjerujem kao što je u sektoru javne nabave uspješno gospodin Regvar vodio poslove na zadovoljstvo svih, da će uspjeti to i u "FINI", ali mu želim da dobije podršku decidiranu, jasnu i glasnu pa i pred ovim Saborom raspravljenu o tome što mi želimo i kud treba povesti "FINU". Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospodine zastupniče Hanžek vi ste rekli iz lokal patriotskih razloga nismo reagirali kako su banke organizirale platni promet. Banke su organizirale platni promet na osnovu zakona, kontrolu platnog prometa vrši HNB, tržište samo regulira cijene i ponovno govorim kada je donesen zakon 2002. godine vi ste platni promet direktno usmjerili bankama i dali ste bankama monopolistički položaj. Da nema "FINE" te cijene platnog prometa bile bi veće. je ta koja je korektiv i na osnovu toga ona ima jednim dijelom taj gubitak. Prema tome, platni promet u bankama se radi prema zakonu koji ste donijeli 2002. godine.

Poštovani predsjedniče Uprave "FINE", cijenjene kolegice i kolege. Čuli smo ovdje mnogo opreznih razmišljanja. Pa naravno nije zgodno kad se pročita da jedna ustanova ima gubitak od 34 milijuna kuna. Prije toga, godinu ranije, 22 milijuna kuna. Onda to postaje razumljivo da traži i raspravu o tom. Ali valja nešto ipak istaknuti. Iako u raspravama sam ovdje čuo da se istodobno gomilajući gubitke gomilao i broj zaposlenih. Broj zaposlenih se nije gomilao, broj zaposlenih se zatekao i proizlazi iz onog vremena kad je nekadašnji SDK-a obnašao veliku ulogu u platnom prometu i jedinu ulogu u platnom prometu. je prošao tranziciju u "ZAP", pa iz "ZAP"-a u "FINU". Čak smo čuli sa iste strane različita razmišljanja zbog čega je se to događalo. Pa ne bih koristio taj međusobno razilaženje u promišljanju, ali intencija je valjda bila kad se "SDK"-a preoblikovao u "ZAP" da se omogući bankama da rade platni promet, da se stvori konkurencija na tržištu platnog prometa, da bi se dobila što niža cijena usluge platnog prometa jer je prema tadašnjim procjenama cijena usluge bila monopolistička i enormno visoka. Mogu samo kazati da smo dobili više institucija za platni promet, da smo ostali u problemima velikog broja zaposlenih, ali da nismo dobili niže cijene. To je otprilike, iako svaki dan slušamo da ta konkurencija banaka da se natječu koja banka će imati nižu cijenu platnog prometa to me otprilike podsjeća kao što svaki dan slušamo da su cijene telefonskih impulsa jeftinije, a računi sve veći. Tako i usluge platnog prometa sve jeftinije, a računi za platni promet gospodarstvenicima sve veći. I ta konkurencija nije polučila rezultat koji inače konkurencija na tržištu treba polučiti, a to je niža cijena usluge. I to je ono što najviše zabrinjava i dodatno opterećuje gospodarstvo. Ali problem još jedan nastaje koji bih ovdje kada se govori nema strategije, nema perspektive. Ma FINA ima sigurnu perspektivu, samo treba pronaći pravi put za unaprijed utvrđene ciljeve. Mnogo godina se lutalo sa ciljevima. Ali isto tako FINA je žrtva jednog pogrešnog pristupa u hrvatskom podneblju stvarajući godinama okružje u kojima će privatni kapital uživati u monopolističkom položaju, a državna tvrtka da iziđe da iziđe na tržište, a da zadrži zaposlenike. I to je najveća posljedica ovoga. Sve države na svijetu ako postoji monopol, onda taj monopol uživa državna institucija ili tvrtka u 100%-om vlasništvu države. Nažalost i nakon 20 godina Hrvatske države, još uvijek ima privatnih tvrtki koje uživaju u monopolističkom položaju ostvarujući enormne profite iznadprosječne cijene, a imamo FINA-u koju smo zapravo ostavili prilično u nezgodnoj situaciji i koja u ovim teškim vremenima iznalazi neka rješenja, ali svakako da se uvijek može i racionalnije i učinkovitije djelovati. I ja vjerujem da će FINA na tom putu uspjeti. A što se tiče samog tehničkog izvješća, izvješće je sasvim korektno napravljeno i ja ga podržavam i glasovat ću za njegovo prihvaćanje. Pa ja sam jučer hvalio i SDK-a ali kada se pretjeruje u tim hvalospjevima, SDK-a je bila odlična institucija ali bilo je i tamo pogrešnih poteza. Pa sjetimo se da je samo jedna banka osnovana preko noćnom posudbom SDK-a '90—ih godina i temeljni kapital 50 milijuna kuna posudila što nikada nije smjela učiniti. Hvala lijepo. Hvala. Replika. Gospodin zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Nisam osoba koja plače za prošlošću, ali vrijednost SDK-a nije bio platni promet. Vrijednost SDK-a je bila kontrola i nadzor. Nestajući upravo toga, mi smo upali u probleme i privatizacijske naravi i ja bih rekao propasti društva, propasti trgovačkih društava. Prema tome, bilo je potrebno ponovno postaviti na jedno mjesto baze podataka koje će sveobuhvatno pratiti što se događa u gospodarstvu. Prema tome, platni promet je bila jedna vrijednost, ali druga vrijednost je bila stvaranje neophodnih masu podataka na jednom mjestu. A ne da danas imamo parcijalne podatke koje kada se zloupotrebljavaju. I razlog masu afera i problema je upravo to što FINA kada je formirana nije krenula ka stvaranju ove baze. Jer su sve institucije u državnoj hijerarhiji bile protiv. Od nadležnih ministara, Porezne uprave, HANFA-e, Agencije za zaštitu državnog ... a da ne govorimo telekomunikacijske agencije, poštanske, energetske itd. To su trebali biti osnovni poslovi i tada visoko vrijedni poslovi FINA-e. nažalost državna vlast nije tako razmišljala. I postoji još nešto što morate znati. Platni promet je bio način da održimo broj zaposlenih još uvijek. Ali dozvolit ćete Poštanska banka nije tržišna institucije. Poštanska banka ima vlasnika, Hrvatsku državu i hrvatsku Vladu i ona je njoj oduzela platni promet. Što dalje komentirati? Nemojte mi govoriti o problemima tržišnih monopola imamo ponašanje i hrvatske Vlade. Poštanska banka je oduzela platni promet. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Kolega Linić slažem se s vama kada kažete da je platni promet samo jedan segment FINA-e i da je izgubio funkciju kontrole i da ima i da bi trebala biti veliki potencijal baze podataka. Ali se ne slažem kada kažete da je izgubila posao što je Poštanska banka oduzela. FINA je odnosno ZAP je izgubio posao kada su banke preuzele ogromni dio posla platnog prometa. Čak nisu bile ni sposobne same to obnašati, nego su koristile usluge FINA-e, a zaračunavale te usluge dodatno i FINA-e i gospodarstvenicima i pravnim osobama. Dakle, omogućeno im je prije nego što uopće tehnički i kadrovski bili osposobljeni taj posao raditi. I to je bio početak. Istina taj Platni promet je smanjio prihod, nedostatak poslova je smanjio prihod, a da je ostao broj zaposlenih i to je nešto što je dodatno opterećivalo. Ali isto tako treba naglasiti da već sadašnja baza podataka FINA-e je itekako visoke razine ali se nedovoljno koristi. da nedovoljno da uopće neke institucije ili pravni subjekti ne znaju s čime sve FINA raspolaže. Ima ogromnu bazu podataka, samo nju treba znati nekada i koristiti. Hvala Hvala. Zaključujem raspravu.